ще отнема малко време преди началото на парламентарното заседание за една декларация, но ми се струва важно. "Руската война срещу Украйна представлява логически завършек на дългогодишните опити на Путиновия режим да ревизира международния ред и да наложи своята хегемония и модел на развитие в Източна Европа. От десетилетия Кремъл преследва тази своя цел в целия регион чрез широк спектър от инструменти за сплашване и деморализация, пропагандна обработка на общественото мнение, поставяне в икономическа зависимост, ерозиране на институциите и корумпиране на управленските елити. България е сред най-силно засегнатите от този тип хибридно проникване на държави в региона. Поредица от управления си затваряха очите за тази заплаха и пряко или непряко, с действия или бездействия, обслужваха Путиновата политика на нашата територия. 24 февруари трябва да послужи като момент на истината за обществото и особено за политическата ни класа. Българската политика трябва да претърпи сериозна промяна чрез ясно целеполагане и воля за обединение около националния интерес. Планомерното премахване на всички форми на уязвимост, проникване и влияние от страна на Кремълския режим трябва да бъде изведено като основна национална задача в рамките на една системна политика по депутинизация. Правителството прави значими усилия в тази посока, но по наше мнение те не представляват цялостен и последователен политически курс на управляващото мнозинство. Управляващата коалиция затъва в дребни свади, колебания, неефективност и липса на ясно определени приоритети пред лицето на кризата, отключена от руското нахлуване в Украйна. Опозицията дори в онези свои части, които се обявяват за системни и евро-атлантически, атакува с популизъм управлението дори когато то прави усилия да се справи с наследените форми на руско влияние, като например бързото освобождаване от енергийната зависимост от Москва. В обществото ни цари илюзията, че причинената от Путин война някак си може да бъде игнорирана или да остане без последици за нас. Разпространява се отровата на руската пропаганда, надделява самоубийствената лъжа, че склоняването на глава пред Кремъл и извръщането на очи от престъпленията, които върши Русия, някак си ще ни спести необходимостта да отстояваме свободата, ценностите си и европейския си начин на живот. След безуспешното ни усилие да постигнем съгласие в рамките на управляващата коалиция около ясна и решителна позиция в подкрепа на собствения български интерес – украинският народ да успее да отблъсне руската агресия, ние от „Демократична България“ разбираме, че трябва да променим подхода си. Считаме, че премахването на руското влияние в страната ни следва да бъде заявено като основна наша задача и като водещ критерий за оценка на работата на управлението, коалиционното мнозинство и Народното събрание като цяло и съответно на смисъла на тяхното съществуване. Извеждаме следните приоритети: 1. Сектор „Сигурност“: повишаване капацитета на службите за сигурност за противодействие на всички форми на руско влияние и хибридно въздействие върху България, включително чрез прилагане на програма за проверка на служителите на специалните служби за интегритет и лоялност към българската държава; оценка на ефективността на различните звена и прилагане на цялостна програма за повишаване на капацитета им за контраразузнаване и борба с хибридни атаки, пропаганда и дезинформация; засилване на капацитета на Съвета по сигурността към Министерския съвет за координиране и контрол върху работата на службите; засилване на парламентарния контрол върху работата на службите. 2. Отбрана: прилагане на амбициозна програма за решителна модернизация на Българската армия чрез инвестиции в човешки капитал, превъоръжаване, развойна дейност и сътрудничество в рамките на НАТО, включително програма за ускорено придобиване на ново въоръжение и техника; пълноценно възползване от възможностите за придобиване на въоръжение от съюзниците ни срещу предоставяне на наши остарели платформи; готовност разходите за отбрана да достигнат, а при конкретна готовност и да надхвърлят 2% от брутния вътрешен продукт най-късно през 2023 г.; създаване на инвестиционен фонд за превъоръжаване и устойчивост на финансиране на отбраната; повишаване на заплащането в армията; програма за развитие и поддържане на многонационални сили на наша територия; укрепване на съюзническата бойна група; продължаване на съвместния Еър със съюзническо участие; оптимизиране на Координационния център за морска сигурност във Варна като елемент от мрежите на НАТО и ЕС; създаване на акселератор между Министерството на иновациите и растежа и Министерството на отбраната и индустрията, академичния сектор за внедряване на най-съвременни технологии в отбраната и целия сектор. 3. Дипломатически отношения: поетапно прилагане на принципа за пропорционалност в числеността на българската мисия в Москва и руската в София до края на тази година. 4. Енергетика: да си поставим като национална цел постигането на нулева зависимост на българския енергиен сектор от Русия, включително чрез продължаване и осигуряване на широка парламентарна подкрепа за осигуряване на доставки на газ от източници, независими от Русия; пълноценно използване на всички възможности, свързани със Зелената сделка; постигане на независимост от Русия на доставките на нефт и гарантиране, че дейността на „Лукойл“ в България ще съответства на българското и европейското законодателство и интереси, включително чрез постигане на прозрачност в ценообразуването и данъчната отчетност на „Лукойл“ в България и мерки за събиране на неплатени в миналото данъци при установяване на такива; прозрачност по отношение на реална възможност за обработка и доставка на суровина, различна от руска, преди заявки за налагане на вето по отношение на решение за нови санкции от страна на Европейския съюз;

подготовка за възможно поемане на контрола върху различни активи на „Лукойл“ в България на българска територия от страна на държавата, ако националният интерес изисква това; решаване на въпроса с алтернативни доставки на гориво за АЕЦ. 5. Санкции и извънредни мерки: разработване на български пакет от санкции по отношение на Руската федерация и конкретни физически и юридически лица, свързани с режима на Путин, и на специални инструменти за тяхното ефективно прилагане на наша територия, включително инструментариум за замразяване и поема- не на контрол върху активи на Руската федерация и други санкционирани лица; инструментариум за проследяване, контролиране и осветяване на финансови потоци от руски източници, включително насочени към медии и политически или обществени организации в България; възможност за спиране на свързани с Русия капитали от навлизане в стратегически сектори; премахване на всички инвеститорски привилегии на санкционирани и свързани с тях лица; възможност за поемане на контрол върху стратегически обекти, които в момента са контролирани от свързани с Руската федерация или режима на Путин лица, например по крайбрежието или част от критичната инфраструктура в страната. 6. Икономика: политиките, насочени към осигуряване на националната енергийна независимост, следва да бъдат придружени от мерки за подкрепа на засегнатите от възможните неблагоприятни икономически ефекти при внимателно таргетиране по време, субекти и размер. 7. Правосъдие и борба с корупцията: корупцията е основен портал за проникване на руско влияние в различни аспекти на обществения и институционалния ни живот, а депутинизацията налага реформиране и ефективни органи на съдебната власт, както и за превенция на корупцията. Ето защо съдебната реформа е ключов елемент от политиките по депутинизация, включително ускорено привеждане в действие на заложеното в коалиционното споразумение по отношение на преформатирането на Комисията по превенция и борба с корупцията – КПКОНПИ;

доколкото изискват конституционно мнозинство от две трети. 8. Медии и обществен живот: противодействие на руската пропаганда, фалшиви новини и други форми на хибридно въздействие в медиите, социалните мрежи и обществения живот при гарантиране на демократичния характер и легитимната свобода на словото; забрана за използване на символите на Путиновия режим и руската агресия в Украйна. Ще настояваме тези приоритети да залегнат в една управленска програма на правителството, както и да бъдат отразени в законодателната програма на мнозинството и да бъдат съответно обезпечени при актуализацията на бюджета. Съответно ще инициираме преговорите с мандатоносителите от „Продължаваме Промяната“ и останалите коалиционни партньори в тази посока. Считаме, че тези приоритети следва да се превърнат в основа за постигане на широк политически консенсус, който да гарантира широка парламентарна подкрепа за тяхната реализация. Съответно ще започнем консултации в Народното събрание за приемане на декларация, която да очертае тези приоритети и да потърси широка подкрепа за тях. Ще предложим и други конкретни парламентарни инструменти за търсене на диалог и общо действие в тези посоки. Всеки от гореизброените приоритети ще бъде допълнен, разработен и ще стане основа за конкретни законодателни предложения и други действия с подходящи парламентарни инструменти от страна на „Демократична България“. Знаем ясно, че страната има нужда от решителни действия, а не от още едни избори, и ето защо, както досега, няма да спекулираме с ултиматуми и заплахи, че ще напускаме управлението. Декларираме в името на какво сме готови да го подкрепяме и заявяваме как точно възнамеряваме да работим за неговата стабилност и успех. Убедени сме, че отговорните политици и народни представители ще разберат, че след 24 февруари ние не можем да не адаптираме програмните си приоритети и формулата на работа на управлението на мнозинството и парламента към новите реалности. Време е за отговорност и диалог, а не за поредни раздори и драми. Възприемането на горепосочените приоритети не е просто верният отговор на заплахите за родината ни от страна на Путиновия режим, то е и възможно най-добрата основа за формиране на ефективно реформаторско управление с ясен фокус. Скъсването с путинския модел на влияние и влиянието на Русия в България означава страната решително да излезе от блатото, означава реална борба с корупцията, означава истинско оздравяване на институциите, означава амбициозна модернизация и отприщване на потенциала за икономическо развитие. В този труден момент ние имаме епохален шанс да освободим България от някои от най-тежките и упорити обременености, които спъваха нейния напредък. Да действаме!" Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Преди да преминем към блицконтрола, Ви съобщавам, че министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на военновъздушните Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 11 май 2022 г. с входящ № 47-203-09-48 и е предоставено на Комисията по отбрана.

част от членовете на Министерския съвет, които участват в блицконтрола, имат ангажимент в национален форум, затова и в рамките на блицконтрола ще трябва да бъдем малко по-гъвкави. Вицепремиерите Гроздан Караджов и Борислав Сандов могат да бъдат тук до около 10,00 часа, а пък премиерът ще дойде

Не, добре. От групата на ГЕРБ-СДС има ли въпроси към Гроздан Караджов? Не,

Заповядайте, господин Митев, за въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Пет месеца, откакто министрите се заклеха в една безпрецедентна ситуация на световни и вътрешни кризи, и въпреки това фактите са си факти. Факт е, че индексът на промишленото производство за миналия месец е 20% нагоре.

Въпросът ми е към господин Василев. Господин Василев, кои са факторите на българската икономика, които наблюдавате в момента, които позволяват този ръст на българската икономика въпреки най-суровата опозиция, въпреки най-абсурдните предложения на опозицията и въпреки всички кризи, през които минаваме? Благодаря.

Последните 5 месеца станахме свидетели на няколко много сериозни кризи. Едната започна още в края на миналата година с повишаване на цените на енергоизточниците. Втората голяма криза, на която станахме свидетели, разбира се, е войната в Украйна, която доведе, от една страна, до значително по-трудни и по-скъпи доставки, особено за черноморските държави. Знаете, и премиите за корабите, част от корабите отказват да влизат в Черно море, а от друга страна, доведе до сериозни проблеми със запасяване с продоволствие и строителни материали, както и на световните пазари, където Русия и Украйна изнасят, също доведе до доста сериозни трусове поради недостиг на суровини. Това, което ние наблюдаваме в българската икономика, всъщност е увеличение на производството, и то значително. Увеличението е с над 20%. Същото нещо се отнася и за износа. Това се дължи до голяма степен на българските фирми и на българските работници, че те са си свършили работата добре и са били ефективни. което правителството успя да направи с помощта на парламента, е да осигури сравнително стабилни цени на основните енергоизточници. Давам за пример цената на електроенергията. Септември-октомври миналата година за бизнеса беше около 240 –250 лв. на мегават. Цената на електроенергията след компенсации за януари, февруари и април е на около 220 – 230 лв. – за март е по-висока – около 250, но горе-долу успяхме да запазим цените на електроенергията след мащабната програма за компенсации на нивата от есента миналата година. Цената на електроенергията за бита е на нивата от юли месец миналата година, а това е безпрецедентно в Европа. Няма европейска държава, която да е запазила основния си енергоизточник, както за нас е електроенергията, на нивата, които бяха в края на миналото лято – началото на миналата есен. В повечето европейски държави тези проценти са 20 до 30% нагоре. Цената на газа, който е вносният енергоизточник, скочи в цяла Европа. При нас също. Това, че ние не взехме цялото количество азерски газ, ограничи донякъде възможността да се задържи цената на газа, защото азерският газ е по петролно индексирана формула и там ръстът е значително по-малък. Газът, който идваше от „Газпром“, е 70% TTF, 30% петрол, което означава, че с вдигането на цените на европейските борси там цената скочи драматично говорим между три и четири пъти. Въпреки това правителството сложи компенсаторна схема за битовите потребители и от гледна точка на цената на газа, който се плаща, успяхме да задържим ценовите нива сравнително прилични, като въпреки прекъсването на доставките на газ ценовите нива, които в момента „Булгаргаз“ заявява в КЕВР, подобни или малко по-ниски от тези, които бяха април месец. Така че правителството това, което е направило, е да осигури разумна среда и да не пречи на бизнеса да работи и да осигури предвидимост на основните енергийни ресурси.

Заповядайте, госпожо Танева, за въпрос.

изкупуване на пшеницата за осигуряване на продоволствената сигурност на държавата на стойност 1 млрд. и 100 млн. лв. Малко хронология. На 9 март след този медиен анонс министърът на земеделието потвърди всичко това на изслушване в Комисията по земеделие, каза за какви видове зърно става въпрос – 700 хил. тона пшеница, 350 хил. тона слънчоглед, имаше и царевица 400 хил. тона в първоначалния вариант. Обяви цени, на които държавата ще излезе на пазара – тогава бяха с 15% по-ниски от пазарните, към днешна дата този процент вече е два пъти по-висок. Казвам хронология. На 4 април Вашият представител в ръководството на Министерството на земеделието – заместник-министър Христанов, потвърди същото намерение на държавата, потвърди същите цени и заяви на 4 април, че след 10 дни започва изкупуването на пшеницата. Връщам се малко по-назад след 4 април, просто давам хронологията като потвърждение, че в рамките на всяка седмица имаше анонс от властта, че влиза на пазара. Това са количества на пшеницата, които в момента представляват повече от половината от наличността към момента, която е рекордна за която и да е било година. В същото време в началото на март започна масирана проверка след след анонса за изкупуването на всички оператори – износители на зърно. Износът беше безкрайно затруднен, операторите започнаха да плащат неустойки по международните договори, които имаха. Действие, което е абсолютно неприемливо, и аз се надявам, че то няма да се повтори повече. В същото това време цените продължават да растат. Първото дружество, което беше определено за купувач от държавата, неясно защо търговско дружество бе определено, отказа – опозицията беше обвинена. Второ дружество беше определено, има решение с постановление на Министерския съвет – нищо не се е случило. Приключвам. Въпросът ми, господин Премиер, пред старта на кампания сме, всеки анонс – Ваш, на властта, се отразява на този напълно свободен и прозрачен пазар до намеса на властта: изкупи ли държавата количество, тъй като от медиите няма данни за такова до момента, ако не е, остава ли в сила Вашето намерение, така обявено, по размер на средствата, по видове зърно и по цени, които бяха вече анонсирани – 570 лв. на пшеницата и 1400 лв. за слънчогледа? Благодаря, госпожо Танева. Но напомням, че въпросите не могат да съдържат искане за представяне на подробни числови данни. АСЕН ВАСИЛЕВ: Благодаря за въпроса, госпожо Танева. Първо, няколко уточнения. Проверките не се правят във връзка с обявеното намерение за изкупуване, а се правят във връзка с наличностите, които държавата трябва да види, първо, и наличностите по складове и възможността за измами с тях, второ. И те бяха продиктувани от войната в Украйна, защото ние трябваше да сме абсолютно наясно какви наличности има в държавния резерв, наистина ли ги има тези наличности в държавния резерв и какви други наличности на зърно има в страната. Предполагам, всички сме съгласни, че войната в Украйна, имайки предвид, че Русия и Украйна са две от основните износителки на зърно, би довела, както и доведе, до значителен недостиг на зърно в световен мащаб и повишаване на цените. От тази гледна точка беше абсолютно необходимо българското правителство да е наясно какво зърно има в страната, за да сме сигурни, че има достатъчно зърно да се подсигури продоволствието за следващата година – най малко до следващата реколта, но имайки предвид това, което сме обсъждали нееднократно, от възможността в един негативен сценарий тази реколта да пропадне, ако се случи събитие тип Чернобил и реколтата трябва да се изхвърли, а не да се изконсумира в цяла Източна Европа – не само в България, трябваше да имаме видимост дали има зърно до реколта 2023 Има! Заключението е, че има! Оттук нататък няма търговец, който е изряден, който да се страхува от проверки. Те нито са били инвазивни, нито по някакви начини са му налагани допълнителни тежести, както Вие казвате. Нито сме приели ново законодателство, нито сме приели нови наредби, нито сме направили нови процедури. Единственото, което българските органи направиха, е да се спазват всички съществуващи процедури и законодателство. Ако това е безпрецедентно като тежест за българския бизнес, моят въпрос по-скоро трябва да бъде отправен към тази част на залата: защо е безпрецедентно, защо досега ние не сме си спазвали законодателството и процедурите, които са приети?

съответното дружество. То разполага със средствата, оттук нататък аз лично не мога да Ви кажа докъде е стигнало Министерството на земеделието с организацията по изкупуване на зърното. Доколкото знам, имат планове, но не ги следя на ежедневна база. Като финансов министър и като вицепремиер моята задача беше да подсигуря, че има достатъчно зърно в страната – има, да подсигуря, че има средства за разгръщането на такава програма – има, тези средства да бъдат гласувани от Министерския съвет – бяха гласувани. Има си министър на земеделието, който оттук нататък оперативно се занимава с привеждането на тази програма в действие по най-добрия начин, който да защити интереса и на българските потребители и на българските земеделци,

Уважаеми господин Вицепремиер, не знам на какво Ви ръкопляска залата, когато не разбираше! Не може един кораб да напусне страната за износ, без да има съответната документация и съответната проверка. Това, което беше направено, беше да забави този експорт, за да се гарантира оставането на зърното, но това е друга тема. Разбирам от Вашия отговор, че Вие продължавате и твърдите, че ще продължите тази операция. Тя е абсолютен провал и не може да бъде в полза на никой, нито ще бъде успешна. Вие на тези условия няма как да купите каквото и да е зърно. Важен е Вашият анонс във връзка с кампанията. Тъй като парите наистина са осигурени, дружеството още не е вписало и увеличението на капитала си, дори не го е заявило. Аз апелирам към Вас, за да има изобщо смисъл от това с Вас водихме разговор, когато бяхте на изслушване, мисля, в Комисията по европейските фондове – ако тогава, господин Василев, дори половината пари бяхте дали веднага като държавна помощ на животновъдството, щеше да си е купило зърно на вече 30% по-ниски цени. Това е безсмислена операция, единственото, до което може да доведе тя, е да бъде похарчен държавен ресурс, на практика изхабен. Защото не знам дали си представяте за това количество сигурно в България има един мултинационален оператор, който може да управлява и съхранява. Това е практика, това е опит, това са правила. Много моля, призовавам аз се надявам, че вече тези, които управляват от Вашата квота, са навлезли в същността на материята, това не може да стане, това е провал. Средствата ги има, дайте ги по най-бързия начин на засегнатите, за да могат да си направят прогноза за дейността. Вие не може да купите на тази цена нито един тон. И още един анонс. Знам, че сега има реплика и ще ми отговорите политически, но ще се радвам за сектора да отговорите реално какво ще направите. Вчера излезе съобщение на комисаря по транспорт за солидарни коридори във връзка с 21 млн. тона пшеница, залежаващи в Украйна, те трябва спешно да бъдат изнесени. Има пътни карти към приложението, вероятно сте запознат. В тези пътни карти България е силно засегната.

Благодаря. Заповядайте за дуплика, господин Василев. Госпожо Танева, първо, един коментар. Пристанище Варна и коридорите за износ не са се появили в тези карти случайно. Те са се появили на тези карти, защото ние работим от два месеца за това. Неслучайно и след разговорите с Украйна, когато гласувахте Решението за помощта на Украйна, специално има точка, свързана с логистиката по износа, която те имат нужда по простата причина, че техните пристанища в момента са затворени и не могат да се използват. Така че всъщност една основна помощ, която България оказва в много тясно сътрудничество с правителството на Украйна и на Румъния, е възможност за износ на украински стоки и продукти, в това число на зърно, една немалка част от които е в Одеса. Що се отнася до пристанище Варна, Планът за възстановяване е направен. Както знаете, за пристанище Варна – само да кажа, че вместо да платим едни 450 млн. лв. за удълбаване на Варна, за да може да се стига до Варна Запад и да се платят тези средства по ин хаус поръчка, която е абсолютно незаконна по доклада на АДФИ и е дадена на прокуратурата, тези същите 450 млн. лв. можеха да бъдат дадени, за да се подобри инфраструктурата на пристанище Варна. Само че те не бяха дадени за пристанище Варна, бяха дадени на едни руски подизпълнители, за да се подобри инфраструктурата на частните пристанища през удълбаването. Моят въпрос е: защо? Защо? Що се отнася до това дали Министерството на земеделието и съответно на какви цени ще закупи зърното, пак казах: Министерството на земеделието си работи по въпроса. Що се отнася до това дали тези средства могат да бъдат дадени като държавна помощ, максималният размер на държавна помощ е даден, който е позволен от европейските правила. Ние сме поискали допълнителни изключения и всичко, което сме получили като изключения, също е дадено. Вие знаете по-добре от мен – ние не можем да тръгнем да дадем допълнителна субсидия и допълнителна държавна помощ извън съществуващите европейски рамки. Всичко, което има в рамките, и всичко, което сме получили като изключения, е захранено със средства.

сигурност имате съмнение. Господин Председател, отправям бележка към Вас, въпреки изключително високата ми оценка за Вас като председател, за това, че не направихте забележка за господин Василев, който излезе от темата на въпроса ми. Ние говорихме за възможността, която ни се предоставя, и ще бъде във връзка със ситуацията много облекчено да смени проекта за батериите с възможността да вдигнем капацитета на пристанището. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Добре, благодаря Ви за процедурата, Добре, преминаваме нататък. От ДПС – разбрахме, че двата въпроса са към господин Петков. Господин Гуцанов, Вие ли сте с въпрос от Вашата парламентарната група? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми вицепремиери, уважаеми колеги! Аз ще се радвам да има дебат по пристанище Варна и да обсъдим какво и как трябва да се прави, но сега въпросът ми към господин Василев е друг. Няма някой, който да не е наясно в пълна степен или в по-голяма степен какво е реалното икономическо състояние на страната ни в Европа и по какъв начин преживяват нашите съграждани. Тежко, трудно състояние, огромен натиск върху икономиката, отразява се върху всяко едно семейство. В тази връзка моят въпрос е следният. Коментирахме на няколко пъти в залата, в комисии, че предстои актуализация на бюджета. Започна ли подготовката за тази актуализация на бюджета? Какви мерки Вие предвиждате, за да се облекчи състоянието на всяко едно българско домакинство?

на необлагаем минимум, който също да облекчи живота на семействата. Може ли да се мисли за таван на определени стоки, особено от първа необходимост, за да имат хората определена сигурност? И енергийните помощи, които говорим, за домакинствата, за хората, за бизнеса, за икономиката, как ги виждате в тази актуализация на бюджета, така че действително да можем да съхраним икономиката. Дай боже, дори

Благодаря за въпроса, господин Гуцанов. Ситуацията е тежка най-вече за българските семейства, най-вече за по-бедните от тях. Що се отнася до икономиката, това, което ние виждаме, е ръст на производството, ръст на износа, но в момента сме на най-високото ниво на износ в историята на България. За март месец имаме рекорден месец в цялата история на България като износ. Имаме ръст на производството спрямо предкризисните нива, спрямо 2019 г. даже, не само спрямо годините на ковид. Както преди малко обясних на предишния въпрос, това се дължи до голяма степен на това, че българските фирми и работници са се организирали добре и доколкото правителството и Народното събрание са помогнали, това е, че ние успяхме чрез увеличение на Програмата за компенсации, която се случи януари месец – Европейският съюз ни даде дерогация дерогация за това, да задържим цените на електроенергията на нива от септември-октомври миналата година, което също е безпрецедентно в Европа. Цените за бита, за електроенергията са на нива от юли месец миналата година. Вие сам знаете какво се случи във всички държави, в това число и съседните на нас държави – Гърция, Румъния и така нататък. Всичко това дава конкурентоспособност на българските фирми. Да, тяхната ситуация не е лесна. Но и това, което говорихме с работодателите, е, че нива на енергоизточниците, както те са били през 2018 – 2019 г., не само в България, а никъде в света няма да има. Българските фирми са се адаптирали към тази реалност доста успешно. Виждаме, че те изнасят много. (Реплика от ДПС.) Ние внасяме петрол, господин Чобанов. Но що се отнася до конкретните въпроси, които Вие питате. Минималната заплата беше вдигната от 1 април, както знаем. Тя беше вдигната с 11%, което е горе-долу ръстът на инфлацията към момента. Семействата бяха освободени от редица разходи – разходите за детски градини бяха поети съответно от държавния бюджет към общинските бюджети, секторни заплати бяха също значително вдигнати, знаете, в сектора на образованието, в сектора на здравеопазването. В момента министерство по министерство върви преглед, така че има други ключови сектори, където, като се направи реорганизацията, също ще има ръст на заплащането. Виждаме ръст на средната заплата и в бизнеса. Мерките, които могат и трябва да бъдат дадени, в момента се обсъждат, както знаете, като част от антикризисен пакет и антиинфлационен пакет. Живот и здраве, в началото на следващата седмица ще бъдат официално обявени всичките мерки. Те включват комбинация от облекчаване на разходите както за бизнеса, така и за най-засегнатите групи граждани и това да останат повече пари в джоба на най-засегнатите групи граждани, така че те да имат повече ресурс, с който да си посрещнат нуждите. нуждите. В заключение това, което искам да кажа, е, че ситуацията е трудна и тя е трудна в целия свят, не само в България. Но това, което ние виждаме, е, че на ниво енергоизточници България успя да запази нивата, които бяха от миналото лято и есен, което даде конкурентно предимство на българските фирми и позволи

Уважаеми господин Председател, уважаеми вицепремиери, уважаеми колеги! Удовлетворен съм от отговора, но заедно с това искам да да отправя един апел – наистина в актуализацията, която предстои, да бъдат взети всички възможни мерки за облекчаване на живота на домакинствата. Инфлацията е много силна и дано да бъде спряна, да не се стигне до по-големи размери – нещо, което не зависи от нас. Това са световни и европейски тенденции, един път, и втори път, знаете, че българските пенсионери – над 2 милиона наши граждани, са в едно състояние, което не е най-завидното. Аз Ви моля като вицепремиер и министър на финансите да направите така, че когато актуализацията влезе тук, всяко едно българско семейство да почувства видимо, че държавата, управлението е помислило за него. Благодаря. Благодаря Ви, господин Гуцанов. Дуплика не желаете, господин Василев. Заповядайте, господин Александров, за въпрос от „Има такъв народ“.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

Макар че това е прогноза и не може да се говори за тенденция, прави впечатление, че за 2023 г., пък и за следващите, разходите за отбрана, които които се планират, се разходват в две направления. Първото е чисто военният бюджет, а второто са разходите, да ги кажем под черта, в държавния бюджет, които преди всичко са капиталови разходи и са свързани с модернизация. разходите, които са във военния бюджет за 2023 г., имат едно съществено намаление от тези, които са за тази година – с около 200 милиона, но като цяло те са прехвърлени към към разходите под черта и цялостното увеличение е видимо, без да споменавам цифри. Въпросът е, че тъй като това интересува войската и личния състав, то това намаление е в чисто военния бюджет, което може да бъде по три направления. Това преди всичко са разходите, които са от капиталовите разходи на Министерството на отбраната или разходите за издръжка, с цел най-вероятно да може да се консолидират разходите в Министерството на финансите, за да може по-добре да се изпълняват проектите за модернизация, но от друга страна, ако това са разходи, свързани с капиталовите разходи по бюджета на Министерството на отбраната, има опасност или поне мнения, че могат да нарушат дейността на ръководството на Министерството на отбраната по отношение на флексибилността на някои малки проекти от портфолиото на Министерството на отбраната. Надяваме се, че тези разходи не са свързани по третото основно направление, което е за личния състав. Моля за Вашия коментар. Благодаря Ви, господин Александров. Заповядайте, господин Василев. Господин Александров, благодаря за въпроса. Отговорът всъщност е много прост. В бюджета на Министерството на отбраната като капиталови разходи се залагат проекти, за които Министерството на отбраната е заявило, че има готовност да изпълни и да разплати в съответната година. Ако няма готовност да изпълни и да разплати проектите, те се залагат в централния бюджет, като съответно при готовност да се изпълни и да се разплати се използва централния бюджет, за да бъдат разплатени. Това, което се вижда, е прехвърляне на разходи от бюджета на отбраната към централния бюджет, защото има проекти с характер, за които няма готовност да бъдат изпълнени и разплатени в съответната година, и затова те влизат в централния бюджет. Когато има готовност да бъдат изпълнени и разплатени, разбира се, те отиват в бюджета на Министерството на отбраната, тоест Министерството на отбраната ни е подало по-малко проекти в бъдещите години, което е и нормално, за които има готовност да бъдат изпълнени и разплатени. Имайки предвид ситуацията, ние сме предвидили доста буфери в централния бюджет, за да може евентуално, когато тези проекти се материализират, да имаме предвидени средства за тях, така че те да бъдат дадени на Министерството на отбраната. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Василев. Заповядайте, господин Александров, за реплика. Благодаря за отговора, господин Министър. Това беше важно да се подчертае, защото, от една страна, издига на по-високо ниво управлението на модернизационните проекти, а от друга страна, заявлението, че това няма да са средства,

От парламентарната група на „Демократична България“? Няма въпрос. Заповядайте, господин Ганев, за въпрос от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ.

Днес в тази зала преди малко представител на Вашата партия гръмко заяви, че инфлацията в този момент е около 10%, което е един абсурд, който няма да го коментирам. Вие на няколко пъти обаче повторихте, че бизнесът толкова много изнася, защото сте направили така, че електроенергията да е на нивата, които са били от есента, от лятото, а в същото време същият този бизнес плаща три до четири пъти по-високи сметки за ток. Не знам точно как какви сметки смятате и кои данни показвате – само за конкретни дни или за конкретен месец, тъй като за целия период бизнесът плаща колосални сметки за електроенергия,

аз съм сигурен, че в Министерството на финансите и Вие в частност много добре знаете каква е реалната картинка със семеен, микро-, малък и среден бизнес, голям, едър бизнес в България и каква е бушуващата инфлация реално. Всички виждаме какви са цените на хранителните стоки в магазините и всички виждаме, че всичко е поскъпнало в пъти повече. Като оставим настрана всичко това, през изминалата седмица и въобще откакто е конституиран този парламент, управляващата коалиция заедно с ГЕРБ и ДПС многократно декларират евро-атлантическата си ориентираност и твърдата си подкрепа за въвеждане на еврото. При положение че влизайки и кандидатствайки за влизане в така наречената чакалня за еврото, България влезе там без задължителния анализ, който би трябвало да направи БНБ, и този управител, който в момента продължава да е управител и отказва да възложи направата на такъв анализ, за да може правителството преди Вас и Вие самите като управляваща коалиция да видите какви са ползите, рисковете и минусите за това нещо. на целия този фон въвеждането на еврото и този план, който обсъждахте на коалиционния си съвет, е, меко казано, демагогия за нас и за голяма част от българите, тъй като днес имаше изявление на

Господин Ганев, благодаря за въпроса. Само да кажа, че в пъти увеличение на общия ценови фон в страната няма. Няма!

няколко лева, тъй като там компенсациите, когато се наложат върху цените, са довели до резултатни цени, малко по-високи от цените, които са били за септември и октомври. Това са цените на мегаватчас, платени от бизнеса. Цените на мегаватчас, платени от населението, не са се сменили от 1 юли миналата година – каквито са били на юлската сметка миналата година, такива са и на сметката сега. Така че ако на някого му се е вдигнала пет пъти сметката, единственият начин това да се случи е да е направил пет пъти повече потребление. Специално пък за хората и за семействата просто цените не са пипани, регулаторно не са пипани, никой не ги е вдигал. Сега, относно въпроса Ви за еврото. Планът, който ние обсъждахме, е публичен от 5 юли миналата година. На 30 юни миналата година

Тоест този план цялото население го е виждало, продължава да го вижда, има го в момента качен на сайта за публично обсъждане са получени няколко технически бележки за някои от сроковете, които не са свързани с датата на въвеждането Този план обяснява ясно и в детайли техническата работа, която трябва да бъде свършена, за да бъде въведено еврото на 1 януари 2024 г. този технически план не заменя това да се направи документ за пълните ефекти при въвеждане на еврото върху българската икономика. Този документ, всъщност това е, което обсъдихме на коалиционния съвет за този документ в Министерството на финансите и БНБ. Мисля, че той е правен преди време, а сега може да се обнови, да се направи наново и да се пусне също за публично обсъждане, а някой ще каже: „Да, това са ефектите върху икономиката от въвеждане на еврото.“ еврото.“ Искам да кажа, тъй като се чуха най-разнообразни мнения, че в Плана е ясно записано, че еврото се въвежда по текущия курс –1,95583 лв. за евро, тоест няма промяна в курса и се въвежда по съществуващия обменен курс. Целевата дата е 1 януари 2024 г. Вие ме попитахте дали ние стоим зад това еврото да бъде въведено. Отговорът е: да. Основните причините са три. Първата причина е, че де факто с валутния борд ние вече сме въвели еврото в икономиката. Когато Европейската централна банка напечата евро и това създаде инфлация, тази инфлация идва в България. Ние нямаме възможност да напечатаме повече или по-малко левове, така че да управляваме тази парична политика – това е бордът. Ако имахме тази възможност, ако нямаше борд, това щеше да бъде една много различна дискусия. Но ние имаме борд и вярвам, че никой в тази зала не иска да маха борда. Ако няма да махаме борда, ние де факто сме приели еврото. Оттук нататък, влизайки официално и приемайки еврото, това ни дава място в стаята, в която се вземат решенията каква да бъде политиката, защото сега с борда следваме тази политика, без да можем да влияем върху решенията, които се вземат върху нейното формулиране. Приемайки еврото, ние ще получим същия ефект, който имаме сега с борда, но с малката разлика, че ще можем да влияем как тази политика се формулира. Нашият глас ще се чува вътре в тази зала, а това е изключително важно, особено в тези тежки кризи и особено в тази трудна ситуация, както знаете, която изисква много

Господин Василев, няма да квалифицирам някои от нещата, които казахте, като лъжа. Ще оставя преценката на хората, които ни слушат в момента и ще ни слушат тепърва за това, което казахте. Само ще спомена, че анализ през годините, за да влезем в така наречената чакалня, въобще няма – имаме писмен отговор от управителя на БНБ. Що се отнася до това, което отново говорите за цената на тока и отделихте доста време, пак казвам: не тръгнах да правя анализ на това, защото нямаме парламентарно време. Бизнесът сам си преценява и си гледа фактурите. Това също бих го квалифицирал с подходяща дума, но ще кажа, че не е истина. Що се отнася до еврото. Вижте, последните държави, които влязоха в еврозоната, имат в момента рекордна инфлация – самата еврозона има рекордна инфлация. Това, което Вие искате да направите и което давате като доходи, е, меко казано, утопия по една много простичка причина – само преди няколко дни излезе официалното обсъждане и решение на най-големите държави в Европейския съюз, които казаха, че ще вземат и ще съгласуват такива решения, че малките държави членки да не могат да влияят с върху стратегически решения, свързани с фискална, здравна политика и с присъединяване, и с разширяване на Европейския съюз. Така че да обяснявате, че ще имате – по-скоро България ще има влияние във вземането на решения на Европейската централна банка и на каквото и да е било друго решение, свързано с монетарна и фискална политика, е, меко казано, хайде, да не употребявам пак думата лъжа, но е утопия. и становището на ВЪЗРАЖДАНЕ по отношение на това е, че е недопустимо и ние нямаме никакво морално право да вкараме България в еврозоната. Нещо повече, България не трябва по никакъв начин не само да влиза в еврозоната, а трябва българският народ да бъде попитан дали иска да влиза там, защото това са изключително важни и стратегически

–дали да влизаме в еврозоната или не, вчера на изслушване във Финансовата комисия стана ясно, че Вие като принципал и Министерският съвет като принципал на Българската банка за развитие обсъждате да гарантирате заеми на украински бежанци. Извинявайте, но това е демагогия.

Няма да използвам политически квалификации, като демагогия, въпреки че това, което преди малко чух, е точно това. Сега да се върнем на въпроса за еврото, защото това е централната тема. Какво е направила България България е казала: ние приемаме всички решения на Европейската централна банка спрямо паричната политика, защото няма как да напечатаме и един лев, без той да има еврово обезпечение. Тоест това колко добра или лоша е политиката на Европейската централна банка, този ефект е при нас, независимо дали сме приели еврото, или не сме приели еврото. Така че ако ВЪЗРАЖДАНЕ не предлага да се махне Валутният борд, този ефект ще продължи да остава при нас. Каквато и инфлация да направи Европейската централна банка, тя автоматично идва в България, докато имаме Валутен борд. Ако предлагате да се махне Валутният борд, кажете си го. Ако имаме Валутния борд, всички решения на Европейската централна банка се отразяват пряко и директно върху българската икономика. Що се отнася до това дали когато сме в стаята с глас и възможност да гласуваме, и възможност да говорим, можем да променим европейската политика, отговорът е: можем.

поискахме и ще получим същите изключения от петролното ембарго, каквито получават и другите европейски държави. Ако нямахме глас, щяхме да получим дръжки. Така че когато е важно за България, когато знаем как да си отстояваме политиката, можем да си защитим интереса. Ако не сме в стаята, където се вземат решенията, има една много хубава поговорка: „Ако не седиш на масата, си част от менюто.“

Уважаеми господин Председател, по модела на ГЕРБ министрите обикновено имат по-важни дела, отколкото да се явяват в Народното събрание в една парламентарна република, каквато е България, но това ние го разбираме. Тази власт така започна и така се създаде – в нарушение на Конституцията и законите на страната. Обикновено, господин Председател, според Вашата терминология, действията им се олицетворяват с едни фактологически неточности, каквито чухме преди малко в декларацията на господин Иванов. Господин Иванов направи декларация, в която призова да се проследят капиталите на медиите с цел да се види кой каква пропаганда прави и от кого е зависим. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Господин Карадайъ, все пак е процедура по начина на водене. Вие трябваше да кажете на господин Иванов и да му припомните, че преди три месеца – на 14 февруари, хубава дата и празник, имаше зададен въпрос към министър-председателя на Република България – господин Кирил Петков: Петков: кой, какво финансиране и какви капитали има в медиите в България, с които оперират, дали и как са им предоставени държавни и европейски средства, тези средства дали са доставени чрез пряко договаряне или с обществени поръчки, включително и дали сред критериите фигурират изисквания да присъстват в регистъра на Министерството на културата на Република България, каквото е изискването на Закона? Въпросът е от 14 февруари и е зададен от българския евродепутат господин Илхан Кючюк

Благодаря Ви, господин Председател. Да си кажа изречението: Вие трябваше да напомните на господин Иванов, че ако е искрен и държи на точността и на това, което каза в декларацията, той по-скоро трябва да напусне тази власт, която не е прозрачна, не изпълнява Конституцията, не изпълнява законите на страната, за да може България наистина да тръгне по демократичен път, защото има едни внушения в публичното пространство, че един кръг, наречен „Капитал“, се финансира от

напомнете, че Конституцията и законите на тази страна трябва да се изпълняват и по Ваше предложение може би, докато дойде министър-председателят, да обявите почивка. Ще го изчакаме. България вече няма да е парламентарна република, а е премиерска, но това е въпрос на Конституция, а не е въпрос на мераци или усещания на когото и да е. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене. Председателят току-що ме предупреди да внимавам какво ще кажа. Аз ще се придържам изцяло към процедурата. Господин Председател, мерете с един аршин. Оставихте вицепремиера да фактологически неточноствува

щях да кажа ортаци, прощавайте, съпартийци, да излиза и да се отнася към председателя на 32-годишна парламентарна група и партия, отстояваща пътя на България като ценност в НАТО и Европейския съюз, неуважително отношение. Виж какво, уважаеми господин Народен представител, не сте дорасли с поведението си, с действията си, със заслугите си за страната, за да имате подобно отношение към заслужила за демокрацията

Не е допустимо. Заповядайте, господин Ананиев. Нека да прекратим тези процедури и да се върнем към въпросите.

Първо, да, Вие сте прав. Половината изказване на господин Карадайъ си беше декларация. Има право да вземе декларация, вместо да отговаря през процедура на Христо Иванов, и да заяви позицията на „Движение за права и свободи“. Това, което каза господин Летифов, че член на Министерския съвет по Правилник може да вземе по всяко едно време думата до 10 минути. (Шум и реплики.)

към народните представители, които са тук за пръв път, да се дава пример с едно управление 30 години назад в прехода, което не е за пример като цяло, за да го даваме за пример, така че малко по спокойно! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря,

Преди обаче да дам началото на блицконтрола, доцент Чакъров. За господин Ананиев. Член на Министерския съвет може да взема думата по всяко време, но ако не е по точка от дневния ред, след това групите имат право на отношение.

Има различни процедури, по които те могат да вземат думата: когато трябва да отговарят на въпроси – да отговарят на въпроси; когато вземат думата за изявление като министър – да си вземат думата за изявление като министър. Благодаря Ви и извинявайте. ПРЕДСЕДАТЕЛ